Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да представя Доклада правя процедурно предложение по чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, и доцент доктор Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.

има риск да няма достатъчно колеги в залата в момента. С цялото ми уважение към гостите, но… През това време ще помоля квесторите да поканят колегите, които са отвън, за да влязат. Може да представите Доклада, госпожо Чеканска. През това време ще дойдат и достатъчно колеги, за да гласуваме допуска. ДОКЛАДЧИК „ДОКЛАД относно Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г., № 020-00-7, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 27 март 2020 г. На редовно заседание, проведено на 28 май 2020 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г., № 020-00-7, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 27 март 2020 г. На заседанието присъстваха: доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и доцент доктор Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията. Отчетът за дейността на комисията за 2019 г., внесен на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация, беше представен от председателя – доцент доктор Ана Джумалиева. Той отразява постигнатите резултати на Комисията в качеството ѝ на орган по равнопоставеността, изграждайки и прилагайки национални и международни политики в областта на борбата и превенцията срещу дискриминацията. Отчетът за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. традиционно акцентира върху работата на заседателните състави,

и сигналите от граждани и юридически лица. Постъпили са 921 жалби и сигнали, образувани са 920 преписки и е оказана независима правна помощ на 1160 жертви на дискриминация. И постановените решения бележат своя рекорд през годините – те са 627, докато за 2018 г. са 511. Подчерта се, че самосезиранията са също без аналог в историята на институцията. В сравнение с 2018 г. – когато са били 386, то през 2019 г. вече са 601. От тях голяма част са във връзка с реализираната от органа по равнопоставеност кампания „Достъпна България“ с цел гарантиране създаването и поддържането на достъпна обществена среда за хората с увреждания. Доцент Джумалиева обърна внимание на ролята на регионалните представители за дейността на Комисията. Към настоящия момент са разкрити 24 офиси в областните центрове и са необходими още 4, за да се изпълнят препоръките на Европейската комисия срещу расизма и и нетолерантността. Анализът на практиката и на информацията, получена от регионалните представители, показва, че през 2019 г. оплакванията на гражданите за неравно третиране са в сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, предоставянето на стоки и услуги и други. Доцент Джумалиева посочи редица събития и инициативи на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г., свързани с превенцията и защитата от дискриминация. Тя подробно информира за подписаните от институцията споразумения за сътрудничество както на национално ниво, така и с органи на международни организации със сходни сфери на дейност. Изтъкна и множеството организирани от Комисията за защита от дискриминация обучителни семинари и участия в международни форуми. В последвалата дискусия бяха поставени въпроси от народните представители Виолета Желева и Валентина Найденова. Въпросите бяха свързани с причината за увеличаването на броя на жалбите, с източниците на информация за самосезиранията, както и с механизмите за сътрудничество с националните институции и споделяне на опита на Комисията със съседните ни държави. Доцент Джумалиева отговори изчерпателно, като заяви, че увеличението на жалбите е в резултат на превантивната дейност на Комисията за защита от дискриминация и регионалните представители, водеща до по-голяма информираност на гражданите за техните права. Изтъкна се, че това е и белег за повишеното доверие към институцията. Относно източниците на информация за самосезиранията на Комисията тя разясни подробно процедурата. Подчерта се и доброто сътрудничество с Народното събрание, Министерския съвет и отделните министерства. Доцент Джумалиева заяви, че ще продължи да работи за утвърждаването и споделянето на добрите практики на Комисията за защита от дискриминация. След проведеното гласуване, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 13 гласа „за“, 1 глас „против“, без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г., № 020-00-7, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 27 март 2020 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Чеканска. Сега ще подложа на гласуване, направената от госпожа Чеканска процедура за допуск, на Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов – председател и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация. Моля, процедура на гласуване.

Надявам се, че са чули Доклада на госпожа Чеканска. А сега госпожа Чеканска ще представи Проекта за решение преди да преминем към дискусия. госпожа Чеканска Проект за решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г.

Преминаваме към дискусия по Проекта. Има ли желаещи да се изкажат? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Изразявам позицията на парламентарната група на „Обединени патриоти“. Ние смятаме, че във вида, в който работи Комисията за защита от дискриминация, е ненужен и излишен орган. Защото всъщност много често обект на дискриминация, тоест на разследване на жалби за защита от дискриминация, стават именно представители на дискриминираните. Ще Ви дам някои примери от журналистическата практика – примерно журналисти, които споделят и са направили разследване, че определена малцинствена група не плаща ток и вода,

на този отчет. Смятаме, че по-скоро Комисията за защита от дискриминация трябва да има регулаторна функция, както е примерно Съветът за електронни медии и да може да налага административни наказания, но не и да изпълнява функциите на квази съдебен орган. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Цветкова. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

Мислех да не вземам думата днес, но предвид на направеното изказване. Първо, мен буди недоумение фактът, че самата политическа формация, която направи изказване, има също представител в Комисията за защита от дискриминация. Много е лесно – особено в днешните трудни времена, да кажем, че някой е непотребен и трябва да бъде закрит или не трябва да съществува. Винаги съм била на мнението и на становището, че колкото повече правозащитни организации, не само представители на гражданското общество, но и на държавата има в една демократична държава, каквато е и нашата страна, това е гаранция и показател за това, че на българските граждани и не само на българските граждани, а и на всички лица, които се намират на територията на Република ще бъдат защитени техните права, докато се намират на наша територия. Също така искам да кажа, че наистина в България ние с тревога сме отбелязвали – още преди две години излязохме с декларация срещу езика на омразата и срещу нападките Ad hominem, но не трябва да забравяме, че свободата на словото стига дотам, докъдето не трябва да се нарушават правата на другите граждани, които са на територията на нашата страна. По отношение на различни упреци, които се отправиха във връзка с това, че по отношение на журналисти или медии, които са изказали определено становище или определени определени нагласи към определена, подчертавам, етническа немалцинствена група, тъй като в България са признати и говорим за различни етноси, а не за малцинства, считаме, че, първо, не знам доколко сте запознати, но ние сме и регулаторен орган и много наподобяваме на квази съдебна юрисдикция. И всяко едно решение на Комисията за защита от дискриминация всъщност е индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване по съдебен ред пред съответния административен съд на Република България. Считам, че за мен е неприемливо, но, разбира се, всеки има право на различни оценки, всеки има различни виждания за нещата и въобще за това, което се случва, или как работи определен човек, та било и орган, какъвто е Комисията за защита от дискриминация, в Република България. Аз не мога да се съглася с това, че в днешно време, след като Комисията за защита от дискриминация е един от органите по равнопоставеност – говоря на европейско ниво, не говоря само за нашата територия, след като вече има повече от 15 години практика, ние трябва да се гордеем, че имаме един от най добрите закони за защита от дискриминация в Европа не говоря за нашата страна. Много други органи по равнопоставеност, включително и омбудсмани, са посещавали Комисията за защита от дискриминация с цел да черпят опит и практика от нашата институция и от нашето законодателство. Винаги сме повтаряли, че сме с един от най добрите закони за защита от дискриминация, да се каже, че една институция трябва да бъде закрита или че е непотребна?! Да, всеки може да има критики част от критиките ще се съгласим или можем да се съгласим, или можем да ги дискутираме, но, извинявайте, само едно ще Ви кажа: българската Комисия за защита от дискриминация, ако отворите и погледнете чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, ще видите, че сме единственият орган по равнопоставеност в цяла Европа, който разглежда 19 признака за защита от дискриминация, които не са изброени изчерпателно, и изрично е записано: и други признаци, включени в други закони или международни договори, по които Република България е страна. Така че не мога да се съглася с подобно изказване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Към този момент и не обсъждаме закриването на Комисията, така че… Други изказвания има ли, колеги? Заповядайте за изказване, господин Ангелов. Господин Председател, надявах се, че ще направите забележка на госпожа Джумалиева, затова че поучава народен представител какви възгледи има и какви виждания има по различни въпроси, защото това е право на всеки народен представител – да изказва мнения, становища и да преценява кое е правилно за държавата и кое не. И не е редно председател на държавна комисия тук да поучава народен представител!

Има Закон за дискриминацията и български съд и всички граждани, които по някаква причина се чувстват дискриминирани, могат да потърсят своите права в българския съд. Защо трябва да има един излишен друг държавен орган, който има дори регионални структури вече по цялата страна, които да търсят дискриминирани? Защото те търсят дискриминирани. По този начин и държавата ни олеква не само пред Европейския съюз, а и пред целия свят, като се вадят едни хиляди, хиляди, хиляди случаи на дискриминирани, които се търсят, за да има работа Комисията и регионалните структури и излагаме собствената си държава с тази комисия. Нямам нищо против всеки, който е дискриминиран – дали като етнос, дали като религиозни възгледи, дали по някакви други признаци, трябва да бъде защитен – имаме закон. Защо трябва да има една измислена комисия? За да има хора на работа, които да получават заплати, които да поучават народните представители какво да говорят, какво да не говорят и какво становище да имат?! Затова винаги нашето виждане е било, че това е един излишен орган. Има български съд и там всеки български гражданин може да си потърси правата. Да не говорим, че през годините, ако върнем всички отчети назад и проверим всички решения на тази комисия, колко са паднали в съда – сигурно са две трети, ако не са и 90%. Тоест това показва безсмислието на този орган.

Преминаваме към гласуване на предложения от госпожа Чеканска Проект за решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г. Моля, процедура за гласуване.